Herra forseti. Nú þegar á fimmta ár er liðið af valdatíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sýna allar mælingar árangur af störfum þeirrar ríkisstjórnar en ekki þeirrar fyrri. Þannig að þegar bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar um losun gróðurhúsalofttegunda birtust fyrir helgi þá sést þar árangur ríkisstjórnarinnar, eða öllu heldur árangursleysi þeirrar stefnu sem hér hefur verið rekin síðustu ár. Losun gróðurhúsalofttegunda jókst á Íslandi um 3% á milli áranna 2020–2021. Þetta er skýrt merki þess að ríkisstjórnin lagði ekki grunn að grænni viðspyrnu samfélagsins þegar Covid lyki. Þetta sýnir svart á hvítu að ríkisstjórnin nýtti ekki árin á undan til að gera raunverulegar eða varanlegar breytingar á grunnkerfum samfélagsins í þágu grænna umskipta. Ef við skoðum bara það sem samið hefur verið um við Evrópusambandið og kallast losun á beinni ábyrgð stjórnvalda þá er líka hækkun þar. Ísland kemst rétt undir mörk þess sem samið hafði verið um sem miðaði við 40% metnað fyrri ríkisstjórnar, en nú segist hún vera með 55% metnað þannig að hún er kolfallin á eigin prófi fyrsta ár í embætti eftir síðustu kosningar. Hér kristallast það vandamál sem fylgir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar. Það dugar ekki að bíða bara og vona heldur þarf að gera. Þess vegna svelgdist mér dálítið á kaffinu þegar ég las Morgunblaðið í morgun og grein matvælaráðherra undir yfirskriftinni „Dýrkeypt áhugaleysi“, þar sem hún var ekki að lýsa dýrkeyptu áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum heldur einhverra annarra ríkisstjórna og annarra þingmanna.

Forseti. Við höfum heyrt hræðilegar og átakanlegar sögur af reynslu kvenna sem hlutu úrræði á Laugalandi í æsku á vegum barnaverndar. Konurnar hafa sagt frá ofbeldi sem þær urðu fyrir þegar þær voru vistaðar á meðferðarheimilinu. Nú fyrir nokkrum vikum steig framkvæmdastýra barnaverndar Reykjavíkur fram og sagði frá þeim mikla skorti á úrræðum sem barnaverndaryfirvöld standa nú frammi fyrir. Skortur sem þessi er ólíðandi. En það er þó ekki aðeins skorturinn sem er slæmur heldur hafa úrræðin mörg hver ekki þróast mikið á síðustu 10–20 árum. Það þarf að leggja mun meiri orku og fjármagn í að sinna fjölskyldum og börnum í barnaverndarkerfinu. Það er ekki boðlegt að hér á landi séum við ekki að tryggja að börn í mjög viðkvæmri stöðu fái ekki bestu þjónustu sem völ er á. Það er ótrúlegt að árið 2022 þurfi barnaverndarkerfið enn að kljást við skilningsleysi stjórnvalda frammi fyrir mikilvægi þess að veita viðeigandi úrræði hverju sinni. Börn með flókinn geð- og hegðunarvanda eru gjörsamlega vanrækt af stjórnvöldum. Það er bráðnauðsynlegt að setja börn í barnaverndarkerfinu í forgang og tryggja að úrræðin séu tiltæk og ekki yfirfull. Í svari hæstv. barna- og menntamálaráðherra við fyrirspurn minni um hvaða fjárveitingar hafa verið veittar til að tryggja að málastjórar og tengiliðir hafi yfir úrræðum að ráða í sveitarfélögum segir orðrétt, með leyfi forseta: „Engar fjárveitingar hafa runnið frá ríki til sveitarfélaga sem er sérstaklega ætlað að koma á fót úrræðum fyrir börn vegna verkefna sem eru á ábyrgð sveitarfélaga.“ Ef ekki verður brugðist við þessu úrræðaleysi upprætum við ekki vandann. Vandinn er augljós og viðvarandi en viðbrögðin og viljinn hjá stjórnvöldum er enginn. Án fjárveitinga virkar kerfið ekki.

Forseti. Í allt sumar hafa vaxtahækkanir Seðlabankans verið kvíðaefni á heimilum landsins. Verðbólga er í hæstu hæðum hér eins og víða annars staðar og verðbólgan er vissulega ekki íslenskt vandamál. En vextirnir hér eru margfalt hærri en t.d. í Danmörku þrátt fyrir að þar sé svipuð verðbólga. Í allt sumar hefur fjárlagafrumvarp verið í smíðum hjá ríkisstjórninni, ríkisstjórn þar sem sitja 12 ráðherrar í 12 ráðuneytum hjá 380.000 manna þjóð. Fjölgun ráðherra og ráðuneyta leiddi af sér kostnað upp á einhverja milljarða og við eigum sennilega heimsmet í fjölda ráðherra miðað við höfðatölu. Fjárlagafrumvarpið hljóðar upp á næstum 90 milljarða kr. halla og fjórði stærsti útgjaldaliður ríkisins er vaxtakostnaður. En skilaboð ríkisstjórnarinnar eru alveg skýr: Hvað með það þótt útgjöldin blási út án þess að þjónustan batni? Hvað með það þótt mikilvægum fjárfestingum í innviðum sé frestað? Hvað með það þó að læknar í sérnámi erlendis vilji ekki lengur koma heim eftir nám? Hvað með það þótt hjúkrunarfræðingar hætti störfum? Hvað með það þó að aðstaða á krabbameinsdeild Landspítalans sé óboðleg? Og hvað með það þó að heimilin séu að kafna vegna hækkandi lána? Er ekki bara best að hækka gjöld á heimilin? Krónutölugjöldin hækka. Hæstu áfengisskattar og -gjöld Evrópu verða enn hærri þrátt fyrir að formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra hafi sagt að þessi gjöld væru komin að ystu mörkum. Fjárlagapólitík snýst í reynd um eina einfalda en mikilvæga spurningu: Hvernig virkar samfélagið okkar best? Fjárlögin eiga að vera leiðin að þessu markmiði. Við eigum að fara vel með fjármuni ríkisins. Við eigum að verja þeim í mikilvæga þjónustu í þágu almannahagsmuna. Það á ekki að þenja ríkið út bara af því bara og skilja svo reikninginn eftir fyrir næstu ríkisstjórn. Virðulegi forseti. Í þessari viku mun ég leggja fram þingsályktunartillögu mína frá síðasta þingi. Hún varðar nauðsynlega fjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðum. Læknavísindin í dag ganga út á öfluga tækni til að hægt sé að veita sem besta heilbrigðisþjónustu hverju sinni. Þetta gildir um alla landsmenn en eins og við vitum er sérhæfð heilbrigðisþjónusta staðsett í Reykjavík, og það er byggt á góðum rökum. En um leið og ég segi það er það lágmarkskrafa að heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinni sé tryggður nauðsynlegur tækjakostur hverju sinni. Mönnunarvandi lækna á landsbyggðinni er oft nefndur og ýmsar hugleiðingar eru um það af hverju hann stafar. En ef aðstæður eru þannig að hvorki tækni né fullnægjandi tækjakostur er til staðar í þeirra vinnuumhverfi svo fjarri Landspítalanum þá skil ég vel að læknar hugsi sig tvisvar um að starfa við þær aðstæður. Líf og heilsa fólks er undir því komin að rétt upplýst viðbrögð séu viðhöfð hverju sinni á sem skemmstum tíma. Það sárvantar slíkan tækjakost á bráðamóttökuna á Egilsstöðum, í sveitarfélagi sem er um 10% af heildarflatarmáli landsins og þrír fjallvegir á leið fólks að þjónustunni. Svo þegar þangað er komið vantar tækjakostinn til að bjarga lífi þeirra og heilsu og við erum að tala um árið 2022. Ég get ekki látið hjá líða að nefna einnig afar takmarkaðan aðgang að sérfræðiþjónustu á Austurlandi. Sækja þarf nánast alla sérfræðiþjónustu suður með tilheyrandi kostnaði. Hugsið ykkur allan fjöldann, unga sem aldna, sem þarf að ferðast suður. Hvað með allt eldra fólkið sem treystir sér ekki í það ferðalag heilsu sinnar vegna? Í dag er árið 2022. Búum til hvata fyrir sérfræðinga til að sinna landsbyggðinni,

vissu um heilbrigðisástand fólks, færri niðurgreiddum læknisferðum suður — og almenningur getur eytt fjármunum sínum í annað en rándýrt flug og haldið heilsu sinni og lífsgæðum.

Virðulegi forseti. Í starfi mínu undanfarna tvo áratugi hef ég orðið vitni að skelfilegum afleiðingum hamfarahlýnunar. Ég hef séð hvaða áhrif náttúruhamfarir eins og tíðari og sterkari fellibyljir, flóð og þurrkar hafa á líf fólks. En meðan stjórnvöld víða um heim og hér heima líka vilja ólm telja okkur falska trú um að þau séu raunverulega að gera eitthvað í málunum þá eru einstaklingar víða um heim að breyta hegðun sinni og neyslumynstri til þess að hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Sannleikurinn er þó sá að ef við ætlum að tryggja börnum okkar og barnabörnum framtíð þá þurfum við alvöruaðgerðir frá þeim sem raunverulega menga mest. Þegar kemur að því spilar græn nýsköpun mikilvægt hlutverk. Við þurfum að halda áfram að þróa nýjar og vistvænar leiðir til að framleiða rafmagn og búa til hluti, ferðast og halda á okkur hita, nú eða kæla okkur í sumum löndum. Öll svið mannlífsins þurfa að verða kolefnishlutlaus. Það að keyra áfram og styðja við þá grænu nýsköpun sem þarf að verða er ein af þeim stærstu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sem mannkyn. Til þess að það takist þurfum við nýsköpunarumhverfi þar sem samvinna og tilraunakennd sköpunargleði fær að blómstra í skjóli frá flóknu stjórnkerfisbákni. Við Íslendingar höfum búið til rafmagn og hitað upp húsin okkar með grænum orkugjöfum. Við búum líka yfir þekkingu á jarðfræði og því sem er undir fótunum á okkur og nýsköpunarverkefni eins og Carbfix hefur nýtt það til að binda koltvísýring í stein. Við Íslendingar höfum einstakt tækifæri til þess að spila mikilvægt hlutverk í því að styðja við bakið á grænni nýsköpun. Við getum nýtt okkur smæð okkar, þekkingu, orðspor og sveigjanleika

Það fylgdu alls konar tilfinningar með í farteskinu þegar ég kom heim frá Serbíu þar sem ég tók þátt í alþjóðlegri mannréttindaráðstefnu á vegum Civil Rights Defenders vegna EuroPride-hátíðar þar í síðustu viku. Þetta var erfið upplifun og að vissu leyti

Passið ykkur að vera algerlega með á hreinu upplognar skýringar á því hvert þið eruð að fara og hvaðan þið eruð að koma ef þið eruð stoppuð af ofbeldisfólki á leiðinni. Ég fylltist auðmýkt við að sjá kraftinn og hugrekkið hjá fólkinu sem alla daga lifir við þennan ótta. Belgrad varð fyrir valinu sem gestgjafi EuroPride fyrir þremur árum. Síðustu vikur hafa serbnesk yfirvöld síðan verið með misvísandi skilaboð; bannað, dregið til baka stuðning eða leyft með miklum skilyrðum og breytingum gönguna sjálfa sem er hápunktur Pride-vikunnar. Gangan fór fram en vægast sagt við sérstakar aðstæður, innan girðingar sem fleiri þúsundir þungvopnaðir lögreglumenn röðuðu sér við og fyrir utan svæðið voru hópar ofbeldismanna, öskrandi hótanir: Þið munuð öll deyja, lifi Serbía og lifi Pútín.

Skilaboð mín hér eru að okkur er hollt að hafa í huga að þessi barátta er líka barátta okkar vegna þess að þau sem berjast fyrir frelsi og fyrir mannréttindum hinsegin fólks í Serbíu eru í auga stormsins núna en við vitum ekki hvar hvessir næst

Þetta er heilbrigðismenntað fólk sem hefur mikinn metnað fyrir því að veita sína þjónustu til þeirra sem á þurfa að halda á sem bestan og hagkvæmastan hátt. Um það snýst þetta, en hið opinbera sér um að greiða fyrir þessa þjónustu. Þetta snýst um að fólk fái að veita þjónustuna á þann hátt sem það telur sem best sem heilbrigðisstarfsmenn að veita hana

Gögn, tæki og skráningarkerfi eru ekki aðgengileg einkareknum stöðvum, sem veldur auknum kostnaði og aukinni vinnu og vinnuálagi á starfsfólki. Dýrar tryggingar íþyngja rekstri einkarekinnar heilsugæslu

gagnvart börnunum okkar, þeim sem eru það ólánsöm að vera staðsett hjá fátækum foreldrum. Þau eiga fátæka foreldra sem hafa ekki efni á nauðsynlegum aðgerðum fyrir þau í munni, munni, tannréttingum t.d. Ég tala af eigin reynslu, ég var með ömmustrák í fyrsta tímanum í morgun. Það er verið að líma járn í munninn á honum af því að hann er með þetta allt eitthvað skakkt og snúið eins og gengur. Hann mun ekki alast upp og verða fullorðinn maður allur skakkur og snúinn í munninum, hann mun fá fínar og fallegar tennur. Kostnaðurinn verður á bilinu 1,5–2 millj. kr. og Sjúkratryggingar greiða 150.000 kr. Virðulegi forseti. Hvers lags samfélag er það sem mismunar fátæku fólki þannig að það hafi ekki efni á því að leita læknisaðstoðar fyrir börnin sín? Það er vægast sagt ömurlegt samfélag svo ekki sé meira sagt. Mig langar líka að benda á stað sem heitir Reykjalundur, einhver sá frábærasti staður sem ég hef nokkurn tímann komið á. Þar er þverfaglegt teymi sem heldur utan um okkur og hjálpar okkur og endurhæfir svo að við komumst út í samfélagið. Hvað eru Sjúkratryggingar Íslands að gera núna? Segja upp samningum við Reykjalund í sambandi við starfsendurhæfingu. Og hverjir fá þessa starfsendurhæfingu? 50 einstaklingar á hverju ári sem er úthýst frá VIRK starfsendurhæfingu, 50 einstaklingar sem eru óhreinu börnin hennar Evu sem enginn vill skipta sér af og enginn kærir sig um. Þar af leiðandi er ekki þess virði, virðulegi forseti, að Sjúkratryggingar Íslands haldi þessum samningi áfram, alveg sama þó að í lok dags séu þessir einstaklingar færir um að vinna 30%, 40%, 50% starf og taka þátt í samfélaginu okkar.

Herra forseti. Ég vil gera hér að umtalsefni stöðuna sem komin er upp á landamærum vegna aukins fjölda hælisleitenda sem hingað sækja. Gylfi Þór Þorsteinsson, aðgerðastjóri yfir móttöku Úkraínumanna, sagði í viðtali síðastliðinn föstudag, með leyfi forseta, „að það eigi að gera allt til þess að reyna að koma í veg fyrir að hér á Íslandi verði búnar til flóttamannabúðir til að bregðast við húsnæðisvanda meðal umsækjenda um alþjóðlega vernd“. tveimur dögum seinna sá ég annað viðtal við Gylfa Þór Þorsteinsson þar sem hann sagði efnislega að kerfið hefði sloppið fyrir horn í þetta skipti og náð að tryggja húsnæði sem dygði í einhverja daga eða vikur, ef ég skildi viðtalið rétt.

þegar fjöldinn eykst svona mikið, var fyrirsjáanleg. Nú held ég, virðulegur forseti, að við hér í þinginu verðum að fara að ræða þessi mál út frá staðreyndum frekar en tilfinningu því að ef við ætlum að ræða þessi mál út frá tilfinningum áfram, sem hefur verið meginreglan undanfarin ár, þá verður mjög erfitt að komast á þann stað að taka raunverulega vel á móti þeim sem við ætlum að taka á móti, getum tekið á móti og eiga rétt á að vera hér samkvæmt þeim alþjóðlegum skuldbindingum sem við höfum undirgengist. Ég held að þegar þeir sem næst þessu standa eru farnir að tala með mjög ákveðnum hætti um að næstu skref sé uppsetning flóttamannabúða á Íslandi

á landamærunum með þeim hætti að við ráðum við hana og getum, eins og ég segi, (Forseti hringir.) tekið forsvaranlega á móti þeim og tryggt aðlögun þeirra sem við ætlum að taka á móti og ráðum við að taka á móti en höfum ekki allt galopið hérna.

Skolaðist menntasóknin út með nýju ráðuneyti og nýjum ráðherra? Með fjárlagafrumvarpinu er boðaður niðurskurður til starfsemi margra framhaldsskóla og að innheimta eigi hærri innritunargjöld af nemendum.

af framhaldsskólanemendum er stjórnendum skólanna ekki kunnugt um þau áform. Starfsnámsskólar hafa mjög takmarkaðar heimildir til að innheimta efnisgjöld. Skólar geta tekið þjónustugjöld, t.d. vegna þráðlauss nets, pappírskostnaðar, og svo nemendafélagsgjöld. Sértekjur framhaldsskólanna eru því mjög takmarkaðar og skólum ómögulegt að hækka sértekjur til að eiga fyrir rekstri. Það er furðulegt, forseti, að auka eigi álögur á heimili landsins með þessum hætti í gegnum innheimtu á skólagjöldum í framhaldsskólunum. Í fjárlagafrumvarpi 2023 er gert ráð fyrir að nemendum fækki um 40 ársnemendur á Akureyri og sömu fækkun á Suðurnesjum þó að vitað sé að nemendum sé að fjölga á þeim svæðum. Alls er verið að fækka nemendum um 100 ársnemendur milli ára á landinu. Flestir skólar standa í stað en það fjölgar um 60 ársnemendur í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra sem er hlutfallslega langt umfram aðra skóla. Þar fara ársnemendur úr 400 Næstmesta fjölgunin er svo í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, sem er starfsmenntaskóli, og þar hefur nemendum fjölgað mikið undanfarið. Það er niðurskurður í Verkmenntaskólanum á Akureyri, Menntaskólanum á Akureyri, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Menntaskólanum í Kópavogi

viðurkenndu að þetta hefði ekki gerst af sjálfu sér heldur væri það afleiðing þeirrar stefnu sem við höfum rekið hér á Íslandi eða íslensk stjórnvöld hafa rekið og ekki hvað síst og alveg sérstaklega ríkisstjórn. Þetta var nefnilega mikið rætt hér við lok síðasta þings þegar þessi sama ríkisstjórn gerði þriðju tilraunina til að koma í gegn máli sem var til þess fallið að auglýsa Ísland sem áfangastað og auka enn á þann þjónustumun sem er í boði, þann sama mun og þessir hæstv. ráðherrar það er ekki lengra síðan að ríkisstjórnin var að vinna í þveröfuga átt, var að auglýsa Ísland enn frekar sem áfangastað með þessari löggjöf, sem náðist í gegn, var samþykkt

kallaði ekki á mikil viðbrögð frá stjórnarflokkunum. Þeir reyndu ekki að koma til þess að verja þessa stefnu eða útskýra hvers vegna hún væri til bóta. Nei, þeir þögðu. Þeir tóku ekki þátt í umræðunni en ýttu málinu í gegn.

Í öðru markmiði segir að sjálfsstjórn og ábyrgð sveitarfélaga verði virt og að tryggð verði sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa að þjónustu. Þetta eru göfug markmið en er fjárlagafrumvarpið að styðja við þessi markmið og er verið að gera ráð fyrir þeim fjármunum sem þarf til að þessi markmið náist? Það þekkja allir þá stöðu sem upp er komin í málaflokki fatlaðra þar sem sveitarfélögum hefur verið gert með lagasetningu að auka þjónustu án þess að þeim hafi verið bættur sá kostnaður sem í dag er kominn yfir 10 milljarða á ári. Þetta hefur sett mörg sveitarfélög í verulegan vanda og dregur úr getu þeirra til að sinna öðrum mikilvægum verkefnum. Sama er að segja af sóknaráætlunum landshluta sem mörg sveitarfélög hafa lýst mikilli ánægju með. Í fjárlögum er verið að skera niður framlög ríkisins til sóknaráætlunar um 120 milljónir frá fyrra ári. Þá er ekki tekið tillit til verðlagsbreytinga. Raunvirði niðurskurðarins er því mun meira. Þetta mun hafa veruleg áhrif á getu sjóðanna til að styðja við verðug verkefni í heimabyggð. Þá mun niðurskurður í samgöngumálum upp á milljarða hafa mikil neikvæð áhrif.

Virðulegur forseti. Ég gæti staðið hér og eytt þeim tveimur mínútum sem ég hef í að horfa hér yfir og meðtaka það að ég fái tækifæri til þess að standa hér sem ein af 63 þingmönnum landsins okkar í dag, þakklát og auðmjúk fyrir tækifærið og það traust sem mér er sýnt, stelpunni sem kom frá einni eyju til annarrar, og ég er handviss um að það var engin tilviljun að ég kom hingað. Við erum nefnilega í grunninn öll eins, öll með sömu þarfir. Ástæðan fyrir veru minni hér er sú að ég vil láta gott af mér leiða. Það er svo magnað að fá að taka þátt, fá að nýta krafta sína í þágu betra samfélags, eins og við öll sem sitjum hér erum að gera. Ég var spurð á dögunum hvað heillaði mig við pólitíkina og það að stíga inn á opinberan vettvang. Í fyrstu er það kannski ekkert rosalega heillandi að fólki finnist það eiga þig, orðræðan á miðlum landsins, að vera partur af ljótum og særandi umræðum. En það fallega er að fá að hafa áhrif, að fá tækifæri til að vera rödd mismunandi málefna og vera partur af breytingum. Við munum aldrei öll vera sammála en ef við sameinumst og finnum leiðir sem ýta okkur frá þrasi og rifrildi, förum í boltann en ekki manninn og höfum samvinnuhugsjón að leiðarljósi held ég að markmiðið okkar sé það sama, að búa fólkinu í landinu okkar eins gott líf og hægt er.

Ég lít svo á að öll börn séu okkar börn og okkur beri að vernda þau, grípa þau og styðja. Ég nefni einnig allar þessar flottu ungu konur sem við eigum í pólitíkinni en það eru forréttindi að eiga þær sem fyrirmyndir og hvatningu fyrir okkur hinar. Það gefur okkur kjark, dug og Hér hafa verið brotin alls konar blöð og glerþök í sögunni og ég vona að við höldum áfram að ryðja brautir fyrir komandi kynslóðir. Þótt alltaf megi gera betur þá er ég ákaflega stolt af því að vera Íslendingur og af öllu því sem við höfum afrekað. Spurningin er bara hvernig við ætlum að bretta upp ermar og halda áfram. Ég er hér því að ég vil gera meira en að sitja heima og kvarta yfir því sem betur má fara. Ef við ætlum að breyta þurfum við að leiða með fordæmi. (Forseti hringir.) Ég vil vera partur af því fordæmi, partur af breytingunum.

Herra forseti. Enn er ég komin hér til að ræða um fiskeldisáform í Seyðisfirði. Árið 2018 voru samþykkt lög um fiskeldi hér á Alþingi. Að mínu mati voru gerð ákveðin mistök þegar leyfi voru gefin út í kippum áður en skipulag haf- og strandsvæða var klárað, eitthvað sem við verðum að læra af, ekki síst í umræðunni nú um orkuöflun og vindmyllur. Fiskeldi er orðið stór atvinnugrein í landinu og þó að mín skoðun sé sú að fiskeldi eigi ekki að vera í opnum sjókvíum snýst þessi ræða mín ekki um það heldur snýst hún um þá gölnu stöðu að áform um uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði eru gegn vilja meiri hluta íbúanna. 55% íbúa vilja ekki fá þetta í fjörðinn sinn. Það eitt ætti að vera nóg.

Margt er sérstakt í þessum tillögum en mig langar að nefna sérstaklega þá staðreynd að unnið er með landmílur í stað sjómílna sem skekkir þá mynd sem verið er að reyna að teikna upp. Annað er það að ekki liggur fyrir áhættumat vegna siglinga en Seyðisfjörður er ferjuhöfn til tæplega 50 ára og nýtur þess vegna siglingaverndar. Einn atvinnuvegur getur ekki gengið öðrum framar. Af hverju ætti fiskeldið að ganga siglingunum framar? Það er flestum orðið ljóst að fiskeldi á einfaldlega ekki heima í Seyðisfirði. Mér gefst ekki tími til að fara ofan í öll þau rök sem styðja við þá ákvörðun meiri hluta Seyðfirðinga að vilja ekki sjókvíaeldi í fjörðinn sinn. Það eru opnar sjókvíar í flestum öðrum fjörðum á Austurlandi þar sem margt hefur gengið vel þótt ýmislegt hafi komið upp á, svo sem umhverfisslys og blóðþorri. Ég vona að við berum gæfu til þess að vanda betur til verka, hætta þessum áformum á Seyðisfirði og halda frekar betur utan um það eldi sem nú þegar er til staðar.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við Evrópusambandið. Flutningsmenn eru allir þingmenn Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata. „Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir árslok 2023 um hvort halda skuli áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: „Vilt þú að Ísland taki upp þráðinn í viðræðum við Evrópusambandið með það að markmiði að gera aðildarsamning sem borinn yrði undir þjóðina til samþykktar eða synjunar?““ — Svarmöguleikarnir eru já eða nei.

Þingsályktunartillaga þess efnis var einnig lögð fram á 144. löggjafarþingi af hv. þingmönnum Árna Páli Árnasyni, Katrínu Jakobsdóttur, Guðmundi Steingrímssyni og Birgittu Jónsdóttur þegar ný ríkisstjórn hafði lýst því yfir að viðræðum yrði ekki haldið áfram. Málið á sér því langan aðdraganda og var síðast lagt fram á 152. þingi af þingflokkum Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata.

og að loknum viðræðum við sambandið yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning. Sú þingsályktun er enn í fullu gildi enda hefur hún ekki verið felld úr gildi með annarri ályktun Alþingis.

nr. 1/137. Þegar ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins lagði fram tillögu til þingsályktunar um að draga aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka í febrúar 2014 vakti það hörð viðbrögð almennings. skrifuðu 53.555 manns undir áskorun um að efnt yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræðurnar. Þáverandi ríkisstjórn brást ekki við kröfu meira en fimmtungs kosningarbærra manna,

að gefa íslensku þjóðinni kost á því að láta í ljós vilja sinn um áframhald á aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þá er óhætt að segja að það hafi orðið vatnaskil í umræðunni um stöðu Íslands í Evrópu með innrás Rússa í Úkraínu.

Að sama skapi varð innrásin til þess að Svíar og Finnar sóttu um aðild að NATO og margt bendir til að þau verði þar innan borðs innan skamms. Þetta þýðir með öðrum orðum, herra forseti, að Danir, Svíar og Finnar, verða nú samstiga á vettvangi bæði NATO og ESB í varnar- og öryggismálum

Íslendingar þurfa að taka ákvörðun um það hvort þeir telji sig eiga samleið með frændþjóðum sínum og helstu viðskiptalöndum á tímum vaxandi viðsjár í Evrópu. Það er auðvitað alveg ljóst að NATO-aðildin veitir okkur hernaðarlegt skjól gagnvart utanaðkomandi ógnum en hitt blasir líka við að þessari ógn verður aldrei eingöngu mætt með hernaðarmætti heldur einnig með samstöðu um lýðræðisleg gildi og virðingu fyrir mannréttindum ásamt því að standa vörð um menningarverðmæti og hlúa að leikreglum á markaði. Flutningsmenn telja því mikilvægt að Ísland verði strax frá byrjun með í áætlunum Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum með þeim þunga sem fylgir fullri aðild að sambandinu. Því myndi jafnframt fylgja frekari öryggistrygging gagnvart þeim áhættuþáttum sem landið er annars illa tryggt fyrir, einkum hvað samfélagsöryggi Án aðildar að ESB njóta Íslendingar ekki slíkrar tryggingar, líkt og fram kemur í ábendingum í þverfaglegri áhættumatsskýrslu frá 2009 sem unnin var í kjölfar brotthvarfs varnarliðsins. Það er mat flutningsmanna að áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sé svo viðamikið hagsmunamál að ekki komi annað til greina en að leita leiðsagnar þjóðarinnar um framhald þess.

Ég vil ítreka það að ég tel að þetta mál sé af þeirri stærðargráðu að þjóðin eigi að ráða því hver næstu skref verða. Fari svo að samþykkt verði að halda þessum viðræðum áfram þá mun þjóðin síðan greiða atkvæði á ný um hugsanlega inngöngu á grundvelli þess samnings sem mun liggja fyrir. Ég tel það þurfi miklu meiri og yfirvegaðri umræðu um kosti og ókosti fullrar aðildar að Evrópusambandinu og við höfum látið um of bæla niður upplýsta umræðu um sambandið og látið stjórnast af tröllasögum um meint ofríki Brussel-veldisins, eða hverjum dettur það í hug að Hollendingar, Danir, Svíar, Írar eða Lúxemborgarar séu ekki fullvalda og sjálfstæðar þjóðir? Þeim hefur vegnað vel í þessu ríkjasambandi og dettur auðvitað ekki í hug að segja sig úr því. Mörgum er það mikið kappsmál að þjóðin fái ekki að kynna sér málið og alls ekki vita hvað kann að felast í fullri aðild með upptöku. Þá er talað um að ekki sé hægt að kíkja bara í pakkann eins og aðild að Evrópusambandinu sé jólagjöf en það væri mjög sérkennilegt að skoða ekki í þaula hvað fælist í slíkum samningi áður en þjóðin greiddi atkvæði um endanlega aðild eða afskrifa hana, áður en þjóðin kemst að því hvað mögulega felst í því. Það er líka stundum talað um að Evrópusambandið sé stórveldi sem ásælist auðlindir okkar Íslendinga og vilji leggja hér allt undir sig. Staðreyndin er hins vegar sú að ræða bandalag fullvalda ríkja sem koma sér saman um tilteknar leikreglur á markaði sem allir verða að gangast undir og virða, bæði ríkar þjóðir og snauðari, stærri og smærri, herveldi og vopnlaus ríki. Það eitt og sér gefur smáþjóð eins og Íslendingum ómæld tækifæri til að hafa áhrif og láta að sér kveða á alþjóðavettvangi langt umfram það sem stærð okkar segir til Við sitjum þá við borðið með hinum þjóðunum þar sem ákvarðanir eru teknar í stað þess sem nú er, að taka við því sem að okkur er rétt gegnum, EES-samninginn, sem þó er auðvitað gríðarlega mikilvægur.

Við höfum fengið í gegnum hann miklar umbætur í vinnurétti, neytendarétti, umbætur í umhverfisvernd og svona gæti ég haldið áfram að telja. En á honum er samt sá ókostur að við tökum afskaplega lítinn þátt í að setja þær reglugerðir og lög sem hingað berast á fyrstu stigum þótt vissulega getum við haft áhrif á á seinni stigum, sótt um undanþágu því að eitthvað eigi ekki við á Íslandi eða jafnvel að þráskallast við að innleiða hlutina og tefja málin aðeins. Nei. Hagsmunum Íslands er betur borgið við borðið auk þess sem það er ekkert launungarmál að EFTA-stoð EES er langmest borin upp af Norðmönnum. Það er ekkert of gott að setja traust sitt á aðra þjóð þó að Norðmenn séu auðvitað mikil vinaþjóð okkar. Herra forseti. Það bendir flest til þess að efnahagslegur ábati fyrir almenning verði umtalsverður við upptöku evru. Vextir verða hér eins og víða tíðkast í Evrópulöndum mjög lágir svo fólk getur allt í einu farið að gera áætlanir um fjármál langt fram í tímann, ráðist í stærstu fjárfestingar ævi sinnar, húsnæðiskaup, án þess að þurfa að vera að taka áhættu sem það nú býr við eða reikna út hvort sé betra að taka verðtryggð eða óverðtryggð lán. Hið sama gildir um rekstrarumhverfi flestra fyrirtækja. Mörg þeirra stærstu nýta nú evruna sem gjaldmiðil en þau smærri geta það ekki. Herra forseti. Við Íslendingar eigum samleið með lýðræðisríkjum Evrópu sem hafa bundist þessum samtökum í Evrópusambandinu. Við erum Evrópuþjóð, menningararfur okkar er evrópskur og við eigum að vera með í þessari stórmerkilegu tilraun sem komið var á fót í álfunni í kjölfar tveggja mannskæðra styrjalda, tilraun sem snýst um að vinna saman við úrlausn mála frekar en að láta hernað að skera úr, semja um mál frekar en að stríða um þau, takast á og rökræða frekar en að kúga og berja niður. Um þetta er nú tekist á í álfunni þegar Rússar hafa ráðist inn í Úkraínu og sýnt okkur öllum fram á það hversu heimskuleg og eyðileggjandi slík leið er til að fá vilja sínum fram. Valkostirnir eru sérlega skýrir um þessar mundir. Ég er í sjálfu sér ekki í vafa um það í hvora sveitina við Íslendingar eigum að skipa okkur. Hins vegar geri ég mér vel grein fyrir því að á þessu máli eru margar hliðar og á þessu máli eru hér innan húss, alveg eins og hjá þjóðinni, margar og skiptar skoðanir. En ég átta mig hins vegar ekki á því stærðar málsins vegna af hverju einhver þingmaður ætti yfir höfuð að leggjast gegn því að þjóðin sjálf

ágætan flutning á þessari þingsályktunartillögu. Það er alltaf áhugavert að taka umræðuna um þessa hluti.

að fara í þessar samningaviðræður með ákveðið samningsmarkmið. Við vorum komin nokkuð langt inn í þessar viðræður þegar ríkisstjórn Framsóknar og

Stóra samningsmarkmið okkar er auðvitað, á sama tíma og að njóta þess ávinnings sem felst í búsetufrelsi, ferðafrelsi, upptöku stöðugri gjaldmiðils, að verja okkar sérstöðu og mikilvægi náttúruauðlinda okkar. Það held ég að liggi í hlutarins eðli og við vorum komin býsna langt, held ég. En mér finnst í rauninni málið vera af þeirri stærðargráðu, af því að það var klippt á þetta ferli með mjög ólýðræðislegum hætti á sínum tíma, að við þingmenn skuldum þjóðinni það að leyfa henni að taka ákvörðun og okkar hlutverk, stjórnvalda, verði þá að kynna málið með þeim hætti að þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort hún vilji halda áfram eða ekki. Við erum nefnilega ekki á neinum enda, hv. þingmaður, við erum á miðju snærinu.

með snarhækkuðu orkuverði og öllu því sem því fylgdi. Vissulega hafði það áhrif á á allan innflutning okkar sömuleiðis.